da prijeđemo na Konačni prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Hitni je postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik gospodin Ivica Mladineo. Ajde čestitam. **Mladineo, Ivica** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Izmjena Zakona o doprinosima nastavak je porezne reforme zdravstvenog sustava, što se mijenja i uređuje promjenom ovoga zakona. novi osiguranici za korisnike zdravstvene zaštite i to osiguranici po osnovi korisnika mirovine i osiguranici po osnovi nezaposlene osobe. Umirovljenici imamo dvije kategorije i to jednu kategoriju umirovljenika koji imaju mirovnu manju od prosječne neto plaće osam za pravne osobe koja iznosi 5 tisuća 108 i obračunava se doprinos po stopi od 1% na mirovinu i ide na teret državnog proračuna. Druga kategorija su umirovljenici koji imaju mirovinu iznad prosječne plaće, znači iznad 5 tisuća 108 kuna i obračunava se doprinos od 3% ali iz mirovine. Efekti bi bili otprilike oko 130 milijuna kuna. Za nezaposlene uvodi se doprinos koji bi se obračunavao na najnižu mjesečnu osnovicu koja za 2009. iznosi 611 kuna i plaćalo bi se po stopi od 5%, a išla bi na teret državnog proračuna, pa bi iznosilo oko 400 milijuna kuna, a ovaj 1% na mirovine koji bi također išao

u Europsku uniju, odnosno za pregovaračko poglavlje 19. - Socijalna politika i zapošljavanje. Radi trajnog uređenja financiranja sredstava zdravstvene zaštite građana Republike Hrvatske pojavila se potreba transparentnog uređenja financiranja zdravstvenog sustava, posebice pitanja podmirenja troškova za osiguranje, posebnih korisnika mirovine i osiguranika, …/Govornik se ne razumije./ … i nezaposlene osobe, odnosno svake osobe kojoj je osigurana zdravstvena zaštita putem sustava obvezanog osiguranja. Ovim prijedlogom zakona Hrvatski zavod za mirovinsko osiguravanje utvrđen je kao obračunavanja prema mirovini čiji je iznos do iznosa prosječne neto plaće, a određena stopa od 1% doprinosa obračunavati će se istodobno s obračunom mirovine. Za osobe osiguranika obaveznog zdravstvenog osiguranja Republike Hrvatske koje su u statusu osiguranika stekli temeljem prava na mirovini. Ovim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima propisuju se dvije stope za obračun doprinosa. Po jednoj 1% na mirovine čiji mjesečni iznos do prosječne neto plaće i druga stopa od 3% iz mirovne čiji mjesečni iznos viši od iznosa prosječene plaće. Ovim prijedlogom zakona utvrđuje se obveza i za nezaposlene osobe i to po stopi 5% u odnosu na najnižu mjesečnu osnovicu i za obračun doprinosa sukladno Zakonu o doprinosima. Ovim će se na teret državnog proračuna osigurati novčana sredstava u iznosu od 400 milijuna kuna, za troškove zdravstvene zaštite nezaposlenih osoba. i dopunama Zakona o doprinosima je još jedna pozitivan zakonodavni iskorak u pravnom okružju Republike Hrvatske i klub HDZ-a ga podržava u cijelosti i glasovat će za njegovo donošenje. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime kluba HSLS-a i HSU-a gospodin zastupnik Silavano Hrelja. Izvolite.

Mislim da će i s moje strane biti ovo dosta kratka rasprava. Uglavnom naravno da priznajemo predlagačima ovog paketa zakona, a predlagao je cijeli paket i ministar Milinović koji je završio svoj posao da su korigirali ove svoje početne stavove, jer je početna ideja bila da se plaća doprinosna mirovine iznad 2 tisuće 600 kuna po stopi od 3%, a iznad 5 tisuća 200 po stopi od 5%. Sada smo suočeni sa prijedlogom sa prijedlogom koji govori da će se mirovina veća od razine prosječne plaće, što znači veća od 5 tisuća 108 kuna opteretiti novim dakle doprinosom od 3% na mirovinu. Dakle, to se može ako je ministarstvo zauzelo stav da optereti dodatno koji nešto više, može im može im se prihvatiti taj princip. Međutim taj princip se sukobljava sa jednim drugim principom, a to je da su ovo zarađene mirovine da su ovo zarađene mirovine temeljem uplate doprinosa kroz godine i među ovim mirovinama konkretno ovih 20 tisuća 942 mirovine za koje ja smatram da su sigurno za sve plaćeni uplate doprinosa kroz godine, ne govorim o drugim mirovinama, ali za te sam siguran, za njih je nedopustivo aplicirati jedan novi poseban doprinos. Još bih htio reći da u toj grupi od 21 tisuće 242 osobe postoje više tisuća, negdje do 5 tisuća osoba čije su mirovne limitirane. Što znači, vi znate da je najveći koeficijent za isplatu najviše mirovine 3,8 od prosječne, što znači da oni su zaradili veću mirovinu. Međutim zbog zakonski odredbi oni tu mirovinu solidarno ustupaju ostalim kolegama i kolegicama umirovljenicima, jer je to zakon rekao. dakle, njima je njihova realna mirovina sasječena. A to su oni koji imaju zaista najviše staža i koji su najviše doprinosa do sada davali. U jednom izlaganju ministar Milinović je rekao da ljude sa puno staža, sa punim stažom trebalo nagraditi. Pa mislim da nije korektno nagraditi ih doprinosom od 3%. Mislim da nije korektno. Ne, možemo se postaviti tako Ali gledajte, uvaženi kolega Hebrang znate u Hrvatskoj su se plaćali doprinosi na mirovine onda kad je bilo dvije trećine radnika i jedna trećina umirovljenika i plaćao ih je Zavod Zavod za mirovinsko osiguranje za svoje umirovljenike. Taj princip je zadržala Slovenija i dan danas. Ona za svoje umirovljenike plaća doprinose za zdravstvo po daleko većoj stopi ali nitko ne dira stečajno pravo radom a to je mirovina na koju netko ima rješenje. Mi smo došli, naravno kad sa principom fiskusa idete uzimati doprinose onda nema teorije da pogriješite. Naime, doprinosi se uzimaju 1% iz plaće, 2% iz plaće od nule pa do najvišeg iznosa. Porez je nešto drugo. Porezom se opterećuju oni koji mogu, koji imaju veće plaće i koji mogu dati više, oni koji imaju manje socijalnih tereta plaćaju više poreza i postoji neoporeziva osnovica. Kod doprinosa toga nema. I sad smo došli u situaciju da onaj umirovljenik koji 5 tisuća 107 kuna u siječnju će isto primiti 5 tisuća 107 kuna a umirovljenik koji je imao 5 tisuća 109 kuna on će primiti 151 kunu manje. konkretno, aplikacija doprinosa u zdravstvenom sustavu umanjuje njegova mirovinska prava. Dakle, postaje nevaljalo njegovo rješenje o mirovini, ono više nije realno. To rješenje više ne valja. Pa vas pitam koje pravne učinke mi činimo sa ovom aplikacijom doprinosa. Dakle, bit ću kratak i skratiti do kraja, mi smo na ovo dali amandmane, dužan sam vas upoznati sa pismima koja svakodnevno stižu gdje naravno svijet umirovljenika Hrvatske ali i svijet Hrvatske koji je izgrađivao ovu Hrvatsku dodatno kažnjavano opravdano pišu, naravno prepoznali su nas da govorimo istinu i onda nam se javljaju. Mi smo dali na ovo amandman. Na Vladi je odnosno ministarstvu da li će ga prihvatiti ili odbiti ali bez prihvaćanja tog amandmana mi ovaj zakon ne možemo podržati. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Dragica Zgrebec u ime Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Klub SDP-a neće glasati za ovaj prijedlog zakona iz osnovnog razloga što mi imamo drugačiju koncepciju financiranja zdravstvenog doprinosa. Što ovaj zakon kaže. Ovim zakonom uvode se dodatne obveze za zdravstveno osiguranje i to na umirovljenike a u državnom proračunu dodatno se osiguravaju sredstva za umirovljenike sa nižim mirovinama i za nezaposlene i to na način da umirovljenici koji ostvaruju mirovinu u idućoj idućoj godini veću od 5 tisuća 108 kuna plaćat će 3% zdravstvenog doprinosa iz svoje mirovine i takvih je zaokruženo 60 tisuća ljudi. Postavljamo pitanje hoće li dodatnih obveznika za zdravstveno osiguranje od 60 tisuća spasiti proračun zdravstvenog osiguranja. Još upitnije nam je ovo što se odnosi na državni proračun, ne stoga što mislimo da to ne treba tako raditi. Dapače, mi mislimo da se najveći dio izvora za zdravstveno osiguranje mora biti iz poreznih prihoda i iz državnog proračuna nego zato što je to netransparentno, što ne vidimo u proračunu koji nam je predložen nigdje stavku iz koje će se isplaćivati ovaj dio zdravstvenih doprinosa koje bi trebalo podmiriti iz državnog proračuna, a oni se odnose na nezaposlene i to 5% na najnižu osnovicu za obračun doprinosa odnosno za umirovljenike po stopi od 1% na mirovine koje su niže od 5 tisuća 108 kuna. Zašto mi mislimo da ovo nije dobro? Zato što i sada samo zaposleni po različitim osnovama plaćaju zdravstveni doprinos. Eto sada i jedna kategorija odnosno 60 tisuća umirovljenika će također plaćati zdravstveni doprinos. Oni koji imaju najmanje moraju plaćati najviše u ovoj zemlji. Oni koji ostvaruju prosječnu plaću ne mogu pokriti minimalne troškove četveročlane obitelji jer su sindikati izračunali da se sindikalna košarica kreće u rasponu od 6,5 tisuća do 7,5 tisuća kuna. Dakle, ovih 5 tisuća i 108 kuna ne može pokriti niti minimalne troškove prosječne hrvatske obitelji. I stalno postavljamo pitanje i ponavljat ćemo ga tako dugo dok se to ne počne raspravljati u parlamentu i dok se o tome ne donesu određene odluke. Zašto oni koji su najbogatiji u ovom društvu plaćaju i pridonose najmanje a naš Ustav kaže da svatko mora pridonositi pokriću državnih troškova adekvatno svojoj ekonomskoj snazi. Zašto oni koji podižu enormne dividende u Hrvatskoj ne plate nijednu lipu poreza? Zašto oni nisu solidarni sa bolesnima, sa socijalno ugroženima građanima naše zemlje? mi sumnjamo da je ovo moguće iz proračuna izdvojiti u 2009. godini jer tu stavku ne vidimo kao stavku. A sumnjamo i zato što proračun doživljava rebalans i prije nego što je prihvaćen. Dakle, danas je na sjednici Vlade Vlada donijela amandman kojim smanjuje rashode državnog proračuna za zdravstvo za čak milijardu i 700 milijuna kuna. Što će se desiti do ponedjeljka ne znamo. A što će se desiti na primjer 2. siječnja ili kasnije u 2009. godini jer ćemo voljom saborske većine ovlastiti Vladu da ona može preraspodijeliti sve stavke u proračunu kad se sjeti, odnosno kad ima potrebu. Dakle, već sam u uvodu rekla zašto nećemo ga prihvatiti. Mi smo ponudili i određena rješenja. Ponudili smo rješenja da se postepeno smanjuje zdravstveni doprinos na plaće, da se oni pokrivaju iz poreznih prihoda koji se odnose na kapitalne prihode odnosno na imovinu kao što to rade u većini država Europe pa i izvan Europe. O tome prijedlogu eto nismo uspjeli niti raspraviti a to bi možda bio početak kako bismo došli do realnijih sredstava i do izvjesnijih sredstava u državni proračun. Ovako, donijet ćemo još jedan zakon pod krinkom toga da će se u zdravstvo sliti nešto više novca iz državnog proračuna, međutim to je za nas upitno. Upitno nam je i zbog toga što se sjećamo iz prošlosti kada se iz državnog proračuna za određene kategorije umirovljenika trebala isplaćivati mirovina odnosno doznačivati sredstva u Mirovinski fond. To se nije činilo i učinila se tada i nepravda prema umirovljenicima odnosno stvorio se ogroman dug koji sada u nepovoljnim uvjetima moramo vraćati onima koji su bili tada zakinuti. Dakle sve su to razlozi zbog koga, zbog kojeg mi nećemo podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo vjerojatno u ponedjeljak. Hvala